poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, kada se tema Ustava, promene Ustava generalno ili parcijalno nađe pred narodnim poslanicima i bude deo dnevnog reda Narodne skupštine to je definitivno jedan od najvažnijih tema sa kojom se mi, narodni poslanici, ovde možemo suočiti.Zato, bavljenje ovom temom zahteva krajnju ozbiljnost i posvećenost. Tako će i narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja koji su tokom celokupne javne rasprave uzeli puno učešće preko svojih stručnjaka, eksperata za pravo i ustavno pravo, zapravo tokom ove skupštine, odnosno njenog zasedanja, dati puno učešće, ali isto tako i podržati odluku za promenu, predloženu promenu Ustava.Iz opšte poznatih navedenih, ali isto tako i svojih razloga svakako da smo među onim poslanicima koji podržavaju evropski put Republike Srbije, kao što se već moglo i videti u raznim drugim raspravama i temama, ne onako slepo, neselektivno, put podržavamo, ali u skladu sa tim putem, načelima na tom putu, načelima EU, ostajemo dosledni uvek da se kritički ophodimo prema svim temama koje su pred nama, a kritički znači imati i pozitivnu i negativnu kritiku, ali ukoliko za to imamo osnova i argumenata.Kada govorimo o posebnim razlozima, Stranke pravde i pomirenja, a pre toga Ustav, definitivno, opšte poznat jeste temeljni i najbitniji akt, jedne zemlje, Ustav uspostavlja državu, uspostavlja principe društva i države i zato i najmanji deo tog Ustava, ne može biti nebitan i zahteva i zaslužuje punu posvećenost i pažnju.Zbog svoje važnosti, Ustav jeste pretpostavka, možda i ključna pretpostavka, za dobro uređenje i funkcionisanje države i društva, istina ne jedini, jer imati dobar Ustav, znači imati dobar okvir za kvalitetno uređenje i funkcionisanje države i društva.Ali, imati dobar Ustav, u tekstu i sadržini, ne znači po svaku cenu i da će država i društvo funkcionisati.Poznati su primeri kroz istoriju, najpoznatiji je onaj tzv. Staljinov Ustav, koji kako kažu stručnjaci za ustavno pravo, jeste bio jedan od najbolje sročenih ustava, ne samo po formi, ustavno pravnoj, već i po sadržini, i po demokratičnosti, dakle, a znamo dobro kakva je bila to demokratija i kakve su bile slobode, kako je funkcioniralo društvo za vreme Staljina u Sovjetskom savezu. to zapravo ukazuje da je moguće imati i dobra ustavna rešenja, a zapravo imati brojne probleme u praksi, a čuli smo i deo komentara na tu temu, a možda ću se tokom ovog izlaganja i ja na deo toga osvrnuti.Dakle, ono od čega ne možemo pobeći, a tiče se zapravo donošenja ovog postojećeg ustava 2006. godine. Nije korektno, ne bi bilo ni etički, a ni politički u redu, da mi koji smo svedoci određenih događanja koja su okrunila i legalitet i legitimitet ovog Ustava 2006. godine, to prećutimo, i kao da se ništa nije desilo, iako se to više ne može vratiti ali iznoseći svoj stav i ne slaganje sa određenim pojavama koje su obeležile donošenje Ustava 2006. godine, zapravo se mi očitujemo i etički i politički, protiv, ili na takve stvari, zapravo ukazujući na to da u budućnosti nikada ne treba dopustiti da se nešto tako desi.Ne radi se ni o kakvim sitnicama, već se radi o vrlo ozbiljnim propustima i aktima bezakonja u samoj proceduri donošenja Ustava 2006. godine, čime je ostvarena manjkavost, ostavljena fleka i na legitimitet i na legalitet ovog Ustava.Tu nalazimo još jedan dodatni razlog za podršku promeni Ustava, bilo kakvoj promeni Ustava, uključujući o ove predložene predložene promene, jer ćemo donekle, barem, oprati, da tako kažem, pošto nas čeka procedura i u ovoj Skupštini, a potom i na referendumu, čime ćemo donekle, da kažem, oprati ono što se dešavalo 2006. godine.Tada nisam bio bio politički akter, međutim, kao neko ko je predvodio jednu važnu zajednicu, u tom slučaju versku zajednicu, bio sam jako zainteresovan za sve što se dešava na političkoj sceni Republike Srbije, a posebno kada su u pitanju ustavne promene, i zato sam svedok određenih dešavanja preko kojih se ne može tek tako preći, na koje ne možemo posmatrati, desilo se, idemo dalje.Šta se desilo? Dakle, u Novom Pazaru gde sam bio svedok tih događanja, jer su mi se neke manje političke stranke obratile za pomoć tada, pomoć za kupovinu opreme, kako bi nadzirali referendum za donošenje Ustava, onaj čuveni dvodnevni i dvonoćni referendum.Naravno, kao i uvek izašli smo im u susrete, pomogli smo im da se obezbedi pet ili sedam kamera, nisam siguran, ali najmanje pet kamera, koje su postavljene da nadziru ulaze u objekte u kojima se održavalo glasanje na tom referendumu, i izabrana su ona najmasovnija glasačka mesta u Novom Pazaru.Tada Pazaru.Tada snimljeni materijal još postoji, on se može proveriti. Prema tom materijalu, dakle, kamere su snimale 48 sati, na ta biračka mesta se pojavilo u Novom Pazaru oko 7% građana, a, vi se sada fino povratite, pa uzmite zvanične rezultate, u kojima je rekordna izlaznost u Novom Pazaru, u odnosu na celu državu, zapravo bila zvanična informacija, koja je saopštena građanima, zapravo ne samo saopštena, na kojoj je i zaključena i legalitet i legitimitet, ili ostvareno i jedno i drugo, i proglašen taj Ustav.Dakle, da li sada taj deo ili taj broj falsifikovanih glasova jeste u onoj brojki koja bi potpuno Ustav smatrala nelegalnim, to se može analizirati, izračunati. Voleo bih da nije, jer bismo zapravo, bili u agoniji nelegalnosti, nelegitimnosti svih ovih godina. Dakle, ovde mnogo više reagujem etički, nego li pravno, jer pravno je kasno, ali ne mogu prosto da se pomirim sa vređanjem elementarne sopstvene inteligencije zbog onog idemo dalje, jer svi događaji iz prošlosti, makar iz ovako bliske prošlosti, nisu uvek da bi dobili neki sudski epilog, ali jesu da se prosto ukaže na njih, kako se nikada tako nešto više ne bi ponovilo.Kako jedna država sebi ne može dopustiti da bude toliko neozbiljna, da zapravo, pristane na takve nagodbe, na takve falsifikate, naravno, da ne bi to bilo država, zapravo, to je bila jedna vlast, to je bila vlast Vojislava Koštunice, Vlada Vojislava Koštunice, koja je to izvela sa svojim svojim partnerima, na lokalnom nivou u Novom Pazaru, među kojima su neki danas, koji se ne slažu sa tim Ustavom, među kojima su danas neki koji zapravo kažu da neće da učestvuju, da ne podržavaju, i da se ne slažu sa celokupnim Ustavom.Dakle, sve ovo je važno da se zna. Ne volim da vodim rasprave u Narodnoj skupštini gde ću kao predstavnik jednog manjinskog naroda iznositi negativne kritike na predstavnike drugih manjina i manjinskih naroda. Osećam se jako neprijatno zato, ali ovo su etički i politički prekrupne stvari i one treba da se znaju.Znači, tada su ti predstavnici Bošnjaka koji su tada držali lokalnu vlast u Novom Pazaru, koji su imali ministarske pozicije ovde u Beogradu, zapravo zbog sprege sa tadašnjom Vladom i vlasti zbog svojih ličnih i političkih, dnevno političkih interesa, zapravo progutali sve svoje nacionalne, etničke, kulturne, manjinske interese, principe i teme za prava i zapravo, ne samo glasali za taj Ustav, ne samo načelno podržali, već i na terenu učestvovali u tom kriminalnom činu falsifikovanja, dakle rezultata na tom referendumu.Možda nekome ovo nije bitno, bilo je, prošla je vlast. Naprotiv, mi i kao sadašnja vlast svojim odnosom prema onim što je bilo ranije ako nije moguće pravnim, onda moralnim i političkim. Zapravo, ne govorimo o njima, nego govorimo o sebi, jer definitivno, ne mogu da zamislim da možemo podrškom ili ćutanjem dopustiti da se ikada više nešto tako ne dogodi.Ovo je velika lekcija. Ovo je velika bruka. Zato je potrebna promena Ustava, makar ova parcijalna, a nadam se da će biti i nekih temeljitijih kada za to dođe vreme, ali ovim ćemo donekle skloniti fleku i pokazati da je moguće menjati Ustav drugačije, da je moguće menjati Ustav bez tih kriminalnih nagodbi i međupolitičkim akterima, punjenja kutija, držanja tih kutija 48 sati danonoćnog ubacivanja i legalno i nelegalno glasačkih listića, da je moguće drugačije, da država može da bude ozbiljna, da može da prođe kroz nimalo lake rasprave sa predstavnicima pravosuđa, što mi je takođe i drago, pa nek su bile i gorke, nek su bile i teške. To je dinamika i proces koji nama ovde treba. Što su rasprave teže mi bolje dolazimo do boljih rešenja, i u Narodnoj skupštini, i mimo Narodne skupštine.Dakle, mi smo tada imali određene ne nekorektne, da ne kažem

političkim dvojcem ili trojcem koji nam je sve to skuvao. Mi imamo brutalni napad na islamsku zajednicu. Pokušaj razbijanja islamske zajednice, čije posledice osećamo do dana današnjeg. Dakle, pod bajrakom, organizacijom istih ljudi koji su na prostoru Sandžaka i Novog Pazara falsifikovali referendumske rezultate za taj Ustav.Ti isti branitelji naših bošnjačkih, muslimanskih i opšte manjinskih prava su se zapravo tako ponašali zato što određene strukture, odnosno ponašanje rukovodstva islamske zajednice njima nije politički odgovaralo.Pošto nisu mogli islamsku zajednicu koristiti za svoje političke, biračke i druge potrebe oni su odlučili da tu islamsku zajednicu razbiju, prvo da je otmu, pa kad nisu uspeli da je otmu, hajde onda da je podele, pa da naprave sebi jednu koja će ih slušati, jednu, dve ili ne znam koliko će ih na kraju praviti.Naravno da to ne bi moglo da se desi ne bi moglo da se desi da nije bilo od tadašnje vlasti otvorene podrške i ne samo podrške već zloupotrebe organa vlasti, čak i organa vlasti sile pravosuđa i policije za takve nakane.Da li je to bilo, kako uvažena ministarka kaže, takmičenje u tome ko je gluplji, ali je bilo, čak i ako jeste a zvuči duhovito, međutim to je bilo veoma brutalno i posledice su jako 2010. se dešava još brutalniji događaj koji se naslanja na takve ustavne donosioce. Izbori za Bošnjačko nacionalno vjeće, odnosno za nacionalne savete koje svi ovde hvalimo. Inače, ideju nacionalnih saveta, bez obzira na sve manjkavosti, bez obzira čak i na ovo o čemu sada govorimo, jeste jedan značajan politički, civilizacijski, kulturni i svaki drugi iskorak ove zemlje, pre svega prema manjinskim narodima i zajednicama.Naravno da on, s obzirom da se kao institut i mehanizam uvodi po prvi put, treba dorađivati i unapređivati i to treba da zajedno činimo, ali ono što se desilo 2010. godine, to mora da uđe u anale, u udžbenike. To mora da bude da bude nešto što ćemo crtati deci od vrtića do univerziteta kako ne bi smelo nikada više.Dakle, organizuju se izbori kao za sve nacionalne savete. Međutim, u Sandžaku se desi nešto drugo. Pobedi jedna lista koja nije trebala da pobedi i to pobedi toliko ubedljivo da ima većinu. Šta se dešava? Naravno, vanredno stanje je u krugovima vlasti u Beogradu i njihovih partnera u Sandžaku kako to sprečiti. Pošto nije postojalo ni najmanjeg manevarskog prostora da se to spreči zakonito, oni se odluče na brutalno kršenje i Ustava i zakona da bi se sprečilo konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća ili Bošnjačkog nacionalnog saveta od strane te većine koja je legalno i legitimno izabrana. Na koji način? Konstituišu se svi nacionalni saveti po jednom pravilniku koji do tad postoji i samo za Bošnjački nacionalni savet, odnosno veće se menja u hodu Pravilnik, uslovljavajući se da na konstituirajućoj sednici treba da prisustvuje najmanje trećina članova saveta, odnosno veća, a onda, naravno, jedna veći deo trećine ne dođe i to bude navodni pravni osnov da se ne konstituiše Bošnjačko nacionalno veće.Tadašnjeg ministra, kojeg vidim je opet nešto oživio politički, pitaju zašto menjaš Pravilnik za Bošnjake? Da li znate šta je njegov odgovor? Nacistički odgovor – oni su nešto drugo.Taj ako nije, trebao je biti u zatvoru. Ako nije kasno, treba sad ići u zatvor, ako je kasno, onda ono za šta nikada nije kasno - da se moralno distanciramo, ogradimo, operemo od jedne takve pojave. Da zlo bude veće, on se nešto zove demokratski taj ministar itd.Dakle, to je nešto što ne može da se zaboravi, što je zapravo produkt jedne takve političke pravne i i ustavne produkcije.Šta se dalje dešava? Pošto nije samo da ste zaustavili konstituisanje, šta je sada sa Većem? Da li vi znate? Treba da znate, da nikad ne zaboravite. Možda vam ovo zvuči suludo, kao da pričam o nekoj drugoj zemlji. Ne, to je bilo ovde u ovoj istoj zemlji, samo pod nekom drugom vlašću. Četiri godine nema Bošnjačkog nacionalnog veća, pojela maca, nema ga. Šta se dešava? Ništa. Čekamo nove četiri godine. A isti ljudi koji su držali Veće, jer su u sprezi sa prethodnom, sa tom vlašću, oni funkcionišu, troše pare Veća, dobijaju pare od Veća, jedu ćevape, prave putne troškove, itd, itd.Dakle, to su vam isti ljudi čije smo i danas čuli glasove vezano za taj Ustav. Dakle, to su produkcije upravo takvog Ustava i takve vlasti sa takvim Ustavom. Dakle, jedna moralno-politička Dakle, jedna moralno-politička pojava za koju ja nisam mogao verovati da će se desiti i onda nakon četiri godine šta vi zapravo uradite? Pa, onih 49% ljudi koji su glasali za tu listu, šta su kazali na sledećem izboru? Ne zanima ih, koja država, koje veće, koji saveti, koji izbori? Znači, vi ćete imati izbore dok pobede vaši. Kad ne pobede, ne važi se, poništimo sve, idemo dalje.Znači, tada je takav udarac zadan poverenju na relaciji bošnjačke zajednice i države, odnosno konkretnije vlasti, a kod naroda je to uglavnom države gde mi dan danas imamo rane i posledice jednog takvog odnosa.Prema tome, naveo sam ova dva drastična primera. Verujte, mnogo ih je više, da li iz sfere takmičenja ko je gluplji ili iz sfere planiranog, namernog kršenja i Ustava i zakona, ali ovo je ono pod šta treba podvući crtu.Svakako, ponavljam, podržavamo predložene ustavne promene kao prvi korak gde ćemo, ako Bog da, doći u priliku da razgovaramo i o prvom članu Ustava i o definiciji države i o odnosu manjine i većine u toj samoj definiciji, što jeste problematično i sporno, verujem, za sve ili za većinu pripadnika nacionalnih manjina, odnosno manjinskih naroda. Ali, ovo je jedan iskorak koji treba podržati i u svakom slučaju verujem da će on dati svoje rezultate, posebno na polju pravosuđa i onome što mu je zadato.Hvala. Zahvaljujem se potpredsedniku Narodne skupštine, ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja, Ujedinjena seljačka stranka.Reč ima predsednik poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije narodni poslanik Branimir Jovanović.Izvolite. Hvala, potpredsednice.Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, koleginice i kolege, imajući u vidu ozbiljnost današnje diskusije i značaj i težinu odluke koju treba da donesemo nakon rasprave, smatram da je neophodno i ja ću napraviti jednu retrospektivu, odnosno podsetiću na istorijat donošenja Ustava u Republici Srbiji. To govorim jer je dobro da se podsetimo kako su društvene, odnosno istorijske okolnosti ukazivale na potrebu da se u određenom trenutku promeni Ustav, kao što i sada imamo određene okolnosti koje nas, prosto, teraju da promenimo Ustav u jednom našem delu.Države sa stabilnijom prošlošću, države sa stabilnijim ustavnim uređenjem imaju stabilniji ustavni kontinuitet. Srbija je tokom svoje burne istorije više puta menjala svoj Ustav, nekada delimično, nekada u potpunosti, ali moram da napomenem da je još tokom Srednjeg veka Srbija imala elemente pravne države. Prvi takav akt je nastao početkom 13. veka i to je Zakonopravilo.Mnoge odredbe Dušanovog zakonika kao skupa zakona feudalne Srbije u svom materijalnom smislu, po materijalnoj sadržini, takođe, imaju ustavne odredbe i najčešće navođene takve odredbe su upravo one o nepreistrasnosti i nezavisnosti sudija čak i od mišljenja samog cara. To samo govori o značaju koje sudstvo, odnosno pravosuđe zauzima u svakom Ustavu.Vratiću se i na jedan izdanak Francuske revolucije, na Deklaraciju prava čoveka i građanina iz 1789. godine i citiraću. U Deklaraciji se kaže: „Svako društvo u kome nije obezbeđena garancija prava, u kome nije utvrđena podela vlasti nema svoj ustav“. Upravo to govori koliko je taj pravni okvir, koliko je pravosuđe važno za svaki ustav. Ovakva jedna konstatacija u deklaraciji nastala je kao potreba da se ograniči vlast svakog vladara, potreba da se iskaže narodna suverenost isti takav motiv bio je prisutan i te kako u kreiranju prvog srpskog ustava, Sretenjskog ustava 1835. godine, gde je postajala potreba da se ograniči aposlutna vlast tadašnjeg vladara kneza Miloša.Ovaj Miloša.Ovaj ustav je u tom trenutku je bio jedan od najmodernijih ustava u Evropi, ali je, nažalost, zbog neslaganja velikih sila potrajao svega 58 dana. Kasniji ustavi, koliko god su neki od njih išli korak u nazad, ipak su ostvarili značajan uticaj na razvoj demokratskog društva u Srbiji.Čak i Ustav iz 1869. godine, kojim je uveden jedan novi oblik državnog uređenja, to su oblici koji važe i danas u svetu, i mi smo poprimili obrise takvog oblika državnog uređenja i dan danas naravno usklađen sa svetskim trendovima.Podsetiću i da je Ustav Kraljevine Srbije iz 1888. godine bio jedan od najmodernijih ustava tada u Evropi. I on je zapravo uveo na vrata, praktično, parlamentarizam u Srbiji.Svako vreme i istorijski događaji reflektuju se kroz ustav kao najviši zakonodavni akt. Ustav je garancija svakog prava. To pokazuje i Vidovdanski ustav iz 1921. godine, kada je zakonodavna vlast podeljena između kralja i Narodne skupštine.Kroz istoriju svaka promena ustava, odnosno svaka promena društvenog sistema morala je da bude potvrđena ustavom.Nakon Drugog svetskog rata smo prešli sa monarhije na republički oblik uređenja i to je potvrđeno Ustavom iz 1946. godine, gde su promovisane neke druge vrednosti, vrednosti kao što su ravnopravnosti svih naroda koji su činili Federaciju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ali je promovisan i jedan nov ekonomski koncept kroz 1953. godine, podjednako važni kao Ustav, koji su upravo promovisali jedan koncept samoupravljanja koji je ostao na snazi dugo godina nakon toga.Da ustav nekada može da bude dobra osnova za novi koncept razvoja države, ali može da bude i osnova za urušavanje države, pokazuje i Ustav iz 1974. godine, koji je dao veća ovlašćenja republikama, naročito pokrajinama u sastavu Republike Srbije, Vojvodini i Kosovu i Metohiji, i mnogi smatraju da je upravo taj Ustav bio osnova za urušavanje SFRJ.Mi danas kada razgovaramo danas kada razgovaramo o promeni Ustava, govorimo o Ustavu koji je donet pre nešto manje od 15 godina. Tada politički sistem defakto nije promenjen, Srbija je samo postala samostalna država, nije više bila član federacije, ali su se od samog donošenja ovog Ustava mogle čuti kritike na njegov račun.Ciljano sam izložio kratak pregled razvoja ustavnosti naše zemlje kroz proteklih 200 godina, jer su to argumenti koji govore u prilog neophodnosti da se menjaju i prilagođavaju ustavne norme, usled burnih istorijskih i društvenih promena na našem prostoru.Zato smatram da je pitanje koje se ovih dana može čuti - da li su nam potrebne ustavne promene, izlišno pitanje. Ustavne promene su nam potrebne. Predstavnici tih teorija koji tvrde da nije potrebno menjati Ustav, često navode primere drugih zemalja gde se ustav ne menja

specifičnosti ukazuju na potrebu promene Ustava. I naši ustavi do sada su bili jedni od najboljih i najdemokratskijih u Evropi, a to smo mogli da postignemo jedino što smo pratili razvoj društvenih odnosa.Ustavne odnosa.Ustavne promene koje pokrećemo ovom današnjom raspravom odnose se na oblast pravosuđa, odnosno na onaj deo koji se tiče izbora nosioca pravosudnih funkcija. To je jedna oblast koja je oduvek bila i biće pod lupom javnosti, zato što onaj koji prosuđuje je takav da se od njega očekuje da radi svoj posao bez greške.Reforma pravosudnog sistema je u funkciji ostvarivanja načela vladavine prava kao osnovnog principa jednog demokratskog društva. Još je Platon govorio o tome, pokušavajući da pronađe najbolji poredak za državu, na kraju je došao do zaključka da je jedini pravi poredak onaj gde se poštuju, kako je on nazvao, zlatni akordi zakona.U obrazloženju i koje smo dobili od Vlade Republike Srbije, što smo mogli čuti na nizu javnih slušanja, navodi se da su potrebne promene Ustava da bismo imali cilj, unapređivanje kvaliteta pravde, kao i nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.Takođe, cilj je da se promenama ulazak u pravosuđe omoguće po objektivnim kriterijumima, na osnovu pravičnih procedura izbora i otvorenosti za sve kandidate koji ispunjavaju uslove propisane zakonom i, naravno, stručne uslove. Neophodno je, takođe, da VSS i Državno veće i Državno veće tužilaštva budu dodatno ojačani i smatram da smo to sposobni da učinimo, ali to će na neki način povećati i njihovu odgovornost kasnije prilikom donošenja odluka.Ustavne promene jesu neophodne zbog pristupanja EU, ali smatram da to nije primarni motiv i ne treba da bude glavni razlog zašto pristupamo ustavnim promenama. Mi, pre svega, moramo da vodimo računa o našem pravnom okviru, da stvorimo takav pravni okvir, da imamo takav Ustav pred kojim će svi građani biti tretirani jednako. I cilj treba da bude ujednačavanje sudske prakse, što je garancija jednakosti građana pred zakonom, koju treba da obezbede upravo pravosudni organi. Na tom putu moramo da vodimo računa, pre svega, da zadovoljimo potrebe građana Srbije, zatim, da zadovoljimo potrebe ljudi koji rade u sudstvu i, naravno, da usaglasimo naš pravni sistem sa standardima koji važe u EU.Dakle, osnovni cilj je depolitizacija pravosuđa, jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Sve je to u skladu sa Akcionim planom, koji je, naravno, usklađen sa pregovaračkim Poglavljem 23.Parcijalna revizija Ustava je skoro podjednako teška, kao i promena celog Ustava, odnosno donošenje novog Ustava i podjednaka je odgovornost na Skupštini, kao zakonodavnom organu koji učestvuje u proceduri promene Ustava.Pokrećemo postupak po predlogu Vlade i ne može biti promene Ustava u nijednom njegovom drugom delu. Ovo naročito ističem zbog toga što se prethodnih meseci u javnosti pojavilo mišljenje, odnosno stavovi, koji nisu tačni, da ćemo menjati Ustav u nekim drugim delovima.Dakle, podsećam još jednom, Ustav se menja samo u onom delu koji je predložila Vlada i ni u jednom drugom delu.Tačno delu.Tačno je da ustavotvorna vlast pripada Narodnoj skupštini, ali pripada i biračima. Još Karl Marks je govorio da Ustav ne stvara narod, već narod stvara Ustav. I Ustav je prema tome shvatan kao izraz narodne suverenosti. I pravni izraz ovako stvorenih društvenih uslova i odnosa koji nastaju jeste zapravo Ustav Republike Srbije.Poštujući te principe, mi u postupku odlučivanja o promeni Ustava učestvujemo, naravno, sa građanima Srbije podjednako odgovorno, koji će svoj stav iskazati na referendumu. Referendum može da bude fakultativan, može da bude obavezujući, u našem slučaju je obavezujući. I tek onda kada građani Srbije potvrde ustavne odluke, odnosno ustavna rešenja, Narodna skupština će izglasati takve promene.Naš Ustav moramo da menjamo, kao što sam već i naglasio, jer su to učinile i mnoge druge države koje su se nalazile u našoj situaciji, koje su bile na evropskom putu. I te države su i po nekoliko puta modifikovale svoj najviši zakonodavni akt. Srbija se našla pred ovim izazovom usklađivanja Ustava sa pravnim okvirom EU.Imajući u vidu da postojeći Ustav Republike Srbije definiše Srbiju kao državu zasnovanu na vladavini prava i socijalnoj pravdi, na načelima građanske demokratije, na načelima ljudskih i manjinskih prava i sloboda i principima i vrednostima koji važe u državama EU, mi ćemo kao socijaldemokratska Srbija itekako podržati inicijativu za promenu Ustava, jer su prosto to principi na kojima se baštini i naš program, odnosno naša programska načela.Konkretno, o Predlogu Vlade za promenu ustavnih normi koje se odnose na pravosuđe, sa ciljem jačanja sudske nezavisnosti, samostalnosti tužilaštva, kao jednim od osnovnih načela vladavine prava, smatramo da je ovaj predlog opravdan.Dobili smo, takođe, u međuvremenu i sugestije od Venecijanske komisije. Sugestije se odnose na to da u podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku postoji prostor da postoji jedan politički uticaj, zapravo, da može da postoji politički uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na sudsku vlast. Posebno se to odnosi na sastave pravosudnih saveta, odnosno izbore njihovih članova, VSS i Državno veće tužilaštva. Mišljenje Venecijanske komisije za nas nije obavezujuće, ali može da posluži kao jedna korisna instrukcija, kao koristan savet u kom smeru treba da se krećemo i na taj način da pronađemo ravnotežu između standarda koji važe u EU i našeg pravnog okvira, u ovom slučaju konkretno ustavnih rešenja.Kada govorimo o uticaju zakonodavne i izvršne vlasti na sudsku vlast, neophodno je da, pre svega, definišemo jasan odnos između tri grane vlasti, bismo došli u situaciju, odnosno da bismo na vreme otklonili eventualnu sumnju u način njihove povezanosti i međusobne kontrole.Ovim ustavnim promenama moramo da pronađemo balans. da pronađemo balans. Stav SDPS je jasan, uticaj politike mora da se ograniči na stručnost, kada govorimo o pravosuđu. Ali, s druge strane, ni struka ne može da ostane bez ikakvih mehanizama kontrole, ne može da postane sistem za sebe, ne može da bude sistem koji nikome neće polagati račune. Ne sme ni u jednoj grani vlasti da se stvori esnafski princip rada, već moramo da budemo svesni da svaka grana vlasti, i zakonodavna i izvršna i sudska crpi svoj legitimitet iz naroda. Naravno, ove ustavne promene daće određena rešenja koja će upravo otkloniti, nadam se, ove nedoumice, da li taj stručni deo crpi određeni stručni legitimitet ili legitimitet svih građana Srbije.U svakom slučaju, kada govorimo o podeli vlasti i uticaju jedne vlasti na drugu, moramo da shvatimo da moramo da nađemo takve mehanizme gde neće biti zloupotreba, gde svaka grana vlasti može da donosi određene odredbe, određene akte iz svoje nadležnosti, ali da svaka grana vlasti mora da kontroliše neke druge grane vlasti, odnosno ostale dve grane vlasti, kako bismo uspostavili određeni balans.Ustav je od velike važnosti za sudsku granu vlasti, ali ipak nezavisnost, nepristrasnost i integritet sudija ne može da garantuje ono što je samo napisano u Ustavu. To se postiže tako što se u sudskoj vlasti uspostavlja jedan princip. To je princip pravičnosti. Dakle, sudije moraju da primenjuju pravo jednako prema jednakima, ne jednako prema nejednakim slučajevima. I osnovni preduslov da sudija primenjuje jedan ovakav princip u svom radu, odnosno odlučivanju jeste da se sačuva njegova nezavisnost i objektivnost.Sa druge strane, potrebno je obezbediti uslove da se sačuva dostojanstvo i autoritet suda, i to je ono što mi sada radimo. Demokratija nije sama po sebi dovoljna da se sačuva nezavisnost sudstva, kao što ni to što ćemo Ustavom proglasiti da smo pravna država nije dokaz da to jesmo u praksi. To moramo da realizujemo u stvarnosti.Predsednica stvarnosti.Predsednica Vlade malopre je navela dobre primere, neću da ih ponavljam, koji pokazuju da mi sada i te kako u praksi ostvarujemo načela vladavine prava i da u praksi niko nije politički zaštićen.Shodno navedenim promenama koje se odnose na pravosuđe, moram da podsetim da je neophodno da prihvatimo i neke ustavne norme koje se odnose na promene nadležnosti Narodne skupštine, baš u oblasti pravosuđa, odnosno o izboru sudija i članova grane koja se odnosi na tužilaštvo.Promena Ustava koji je predložila Vlada svakako je uslov za dalju reformu pravosudnog sistema. Rezultat ovog procesa treba da budu čvrsti ustavni stubovi oko kojih će se dalje graditi zakoni koji su, mogu reći, pojedini na čekanju, ali i podzakonski akti.Ovom akti.Ovom prilikom želim da pohvalim sve aktivnosti koje preduzima Narodna skupština, koju preduzima Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Vlada Republike Srbije, konkretno Ministarstvo pravde, a koji se odnose na organizovanje javnih slušanja. I upravo su ta javna slušanja dobra mesta gde možemo da čujemo različita mišljenja, gde su uključeni i stručnjaci iz ove oblasti i predstavnici civilnog sektora, ali i narodni poslanici, kao predstavnici građana.Na taj način daje se mogućnost da se kroz dijalog i jednu argumentovanu raspravu dođe do najboljih rešenja. Svako može da ukaže na određene sugestije, svako može da da komentare i nadam se da ćemo imati dobar rezultat na kraju ovog procesa.Moram i da napomenem da postoje različita mišljenja da li je vreme da se krene u ustavne promene, kao što postoje ona mišljenja gde se govori da smo zakasnili sa postupkom. Predstavnici Društva sudija Srbije su na jednom javnom slušanju iskazali svoj stav da nije povoljan trenutak da se pokrene postupak procedure promene promene Ustava i taj stav je obrazložen time da ni jedan rok ne može i ne treba da ima prioritet na sadržinu.Smatram da imamo dovoljno vremena i da rok neće biti ograničavajući faktor i da je moguće pronaći najbolja rešenja koja će biti dugoročna. Nije suština da uđemo u ovaj procese da bismo promenili Ustav samo radi njegove promene. Suština je da dobijemo najbolja pravna rešenja, da taj Ustav kada se izglasa na neki način mi budemo i odgovorni, da taj Ustav uvedemo u život.Ustav život.Ustav je simbol nacionalnog jedinstva, kao što je to i zastava. U nekim državama Ustav poprima i mitska svojstva. I upravo sam želeo da ukažem na značaj Ustava, na značaj njegove primene za jedan narod.

Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe SDP Srbije.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, narodni poslanik Vojislav Vujić. Hvala vam uvažena predsedavajuća.Gospođo premijerka, ministarke Joksimović, Popović i Čomić, svi prisutni naši prijatelji iz Evrope, ali koliko vidim ovde ih više nema, ostali su najuporniji u svakom slučaju, svi koji su na balkonu, pozdrav i za njih.Ja ću premijerka na početku svog govora da se osvrnem na ono što ste vi rekli, a to je da je ova izmena Ustava možda i malo šira tema od pravosuđa zato što nastavljate intenzivno reforme,

i kao uvek na Balkanu ni sada nije lako da se vodi država i Srbija u svetu ima dosta prijatelja, možda ih sada imamo i više nego što smo ih ikada imali, ali svakako da imamo dalje neke neprijatelje, mogu slobodno tako da kažem. Narod je dao poverenje predsedniku Republike. Mi smo ukazali poverenje vama, ukazali smo poverenje kompletnoj Vladi i insistiramo, kao što narod to traži da predsednik bude najbolji i najveći domaćin među nama. Na sreću, mi takvog predsednika imamo. To mogu da kažem i za vas, koji se nalazite na mestu predsednika Vlade.Činjenica je da Srbija teži ka EU i mi na tom putu istrajavamo i ono što je bitno, što su naši evropski prijatelji mogli da vide, da uvek imamo kočničare koji su i danas pokušali da skrenu ovo sa pravog puta, ali na sreću uspeo je predsednik Skupštine, gospodin Dačić, da sednicu vrati na pravi put.Ono što je sada u ovom trenutku simbolično jeste da imamo pet dama koje se trenutno bave najkrupnijom izmenom koju Srbija u ovom trenutku ima, izmenom Ustava.Znači, činjenica je da ima onih kojima ne odgovara to što mi radimo, ali svakako da ćemo da nastavimo da se krećemo evropskim putem. Uvek mogu da razumem kritičare i super je kada svaka država, svaka vlast, svaka Vlada ima kritičare, ali nikada nisam razumeo i nikada nisam podržavao kritizere. Zašto to kažem? I vi ste u jednom trenutku spomenuli da ovih dana, barem kada uspem da razgovaram sa građanima, deo njih je uznemiren. Svaki put kada se kaže promena Ustava, a ovih dana imamo i one kritizere koji uporno upućuju na Kosovo, mi imamo obavezu, imamo dužnost i zato je dobro što se prenosi ova Skupština i što imamo svi mogućnost da pričamo o tome, da se ova izmena Ustava odnosi isključivo na pravosudni sistem. Znači, o Kosovu nije bilo reči.To što smo na početku sednice imali jednu provokaciju, koja je trebala da ide u tom pravcu, ne znači da će Skupština u tom pravcu da radi. Znači, bavićemo se samo onim što je na dnevnom redu, kako je to i gospodin Dačić rekao.Mi stalno pričamo o nezavisnom sudstvu. Na početku ste rekli da je to osnov za borbu protiv korupcije i ono što je meni, možda, utisak, najkompletniji utisak vašeg govora jeste što ste u jednom trenutku rekli da mi radimo ove reforme i da mi težimo EU, ali da mi ne radimo ovakve izmene i promene Ustava da bi se samo prilagođavali Evropi, nego zato što želimo da građani Srbije bolje žive, a suština i poruka EU od njenog osnivanja do sada je upravo to.Žao mi je što tu nisu naši evropski prijatelji. Ovo se možda malo i odužilo i ja ih razumem, ali nekako kroz istoriju srpski narod je uvek imao tu hrabrost koja je isticana u prvi plan i uvek smo nekako Evropi značili. Mnogo više smo mi značili Evropi, nego što je Evropa značila nama.Ono što, premijerka, želim vama da kažem, izvinjavam se, ministarka, ako nije problem, da prenesem kao jednu poruku, gospodin Dragan Marković je upravo taj deo apostrofirao na sastanku u Solunu, pošto je privredno-politička delegacija na čelu sa Draganom Markovićem Palmom ovih dana u Grčkoj. Upoznati ste sigurno da je preko 600 medicinskih radnika, naravno, ne o trošku poreskih obveznika, otišlo putem donatora da se odmori, a pre svega oni lekari i medicinsko osoblje koji su bili u kovid crvenim zonama. Ja ih pozdravljam. Danas je zadnji dan

karakterisalo, i to su bile neke naše karakterne osobine, ali da je sada došlo vreme da treba da apostrofiramo duhovno i mudro, pa tako i ova izmena je na tom putu, na tom pravcu.Mi prihvatamo sve ono što traži Evropa, mi se prilagođavamo svetu, naravno nikada na svoju štetu, uvek u korist naših građana i pokušavamo da svima njima izađemo u susret. Ovo je apsolutno prihvatljivo. Kada je u pitanju poslanička grupa JS mi ćemo da podržimo ovu inicijativu i ovaj prvi korak, što je interesantno i što moramo da potenciramo stalno, znači, ovakve izmene Ustava, evo, 13 puta se menja u modernoj istoriji srpski Ustav. Ovo je 14 put gde menjamo Ustav, ovo je jedan veliki ispit i za državu, ispit za vas iz Vlade, ispit za predsednika, ispit za sve nas poslanike.Građani su ti koji daju krajnji sud o svakim izmenama Ustava i ja računam da ovih dana, ukoliko nastavimo sa ovom inicijativom da tačno i jasno svima objasnimo o čemu se radi, da će i građani u velikoj većini da podrže sve ove inicijative i posao kojim se sada bavimo.Još jedanput samo da vam kažem da će poslanička grupa JS, kako i ovaj prvi korak tako i do kraja, podržati kompletnu inicijativu i promenu Ustava. Hvala.

Uvažena potpredsednice Narodne skupštine, uvažena predsednice Vlade Republike Srbije i poštovane članice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, došlo je vreme da raspravljamo Predlogu za promenu Ustava.Promena Ustava nije proces koji je svakodnevni. Ima zemalja u svetu koje su donele svoje ustave pre 150, 170 godina, a da ti ustavi nisu uopšte menjani ili su menjani samo u nekoliko navrata.

pre mene spominjale iz ustave istorije Republike Srbije, odnosno ustavne istorije Srbije Kneževine, Kraljevine, Republike Srbije. Ja ću pokušati da navedem sve ustave koje je ova država i sve njene prethodnice imale od 1835. godine, kada je donet ovaj Ustav koji je tu ispred vas, odnosno između ministara i narodnih poslanika. To je Sretenjski ustav iz 1835. godine. To je prvi Ustav Srbije. Samo nekoliko godina kasnije 1838. godine je donet tzv. Turski ustav koji je drugi Ustav

To je Radikalski ustav. Takav naziv ima. To je Ustav koji je donet za vreme kada je Radikalna stranka bila jaka, a ne ova današnja Radikalna stranka, nego ona u istoriji naše države za vreme kralja Milana, za koji se govori i piše da je najnapredniji Ustav u istoriji Srbije. Naravno, sve treba posmatrati u istorijskom kontekstu i ne može se nešto upoređivati sa današnjim zahtevima i standardima, ali je svakako bio izuzetno napredan Ustav, taj Ustav iz 1888. godine.Nakon toga je 1901. godine donet Oktroisani ustav, 1903. godine je uz određene modifikacije vraćen Ustav iz 1888. godine i tako ulazimo u period raznih Jugoslavija, odnosno jugoslovenskih država i tako je 1921. godine donet Vidovdanski ustav, 1931. godine opet Oktroisani ustav, 1946. godine je donet prvi Savezni ustav u sklopu socijalističkih Jugoslavija i u toj epohi je bilo različitih naziva naše države, počev od DFJ, pa FNRJ, pa SFRJ, a 1947. godine je donet Ustav Srbije u sklopu te Federalne Jugoslavije, 1953. novi Ustav,

svoje ustave, 1990. godine je donet Ustav Republike Srbije, odnosno tada u prvo vreme još u sklopu SFRJ Ustav Srbije, 1992. godine Ustav Savezne Republike Jugoslavije, pa 2003. Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora i 2006. godine ovaj i dan danas važeći Ustav.Kao što vidite i kao što se lako može izbrojati, a nisam izostavio nijedan jedini ustav, ni akt Republike Srbije i svih njenih prethodnica ovaj danas važeći Ustav je šesnaesti Ustav Srbije. Od danas, odnosno od praktično od 4. decembra prošle godine kada je Vlada uputila u skupštinsku proceduru

mogli da govorimo danas, ali bih ja podsetio sve nas kakva je procedura i mi trenutno nemamo tekst akta o promeni Ustava, niti trebamo, niti možemo da imamo tekst akta o promeni Ustava jer ukoliko se danas Narodna skupština bude izjasnila dvotrećinskom većinom o Predlogu za promenu Ustava koji je Vlada uputila u skupštinsku proceduru 4. decembra prošle godine, onda tek nadležni odbor Narodne skupštine, tj. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo može i treba da izradi sam tekst ustavnih promena ili kako se to naziva kolokvijalno u javnosti ustavnih amandmana i o tom aktu o promeni Ustava će se Narodna skupština ponovo izjašnjavati, ukoliko se postigne dvotrećinska većina tada će se još građani izjasniti na referendumu i ukoliko taj referendum bude uspešan, a svakako će biti uspešan pošto za razliku od prethodnog Ustava sada ne treba 50% građana da se izjasni o predloženim promenama, tada ćemo u tom slučaju izmeniti ovaj po rednom broju šesnaesti Ustav u istoriji Srbije.Što se tiče Predloga za promenu Ustava rekao sam da je on potekao od ovlašćenog predlagača, od Vlade Republike Srbije. Predlog za promenu Ustava može da podnese Vlada ili predsednik Republike ili najmanje jedna trećina narodnih poslanika ili najmanje 150 hiljada birača, građana sa biračkim pravom.Znači, Predlog za promenu Ustava je potekao od ovlašćenog predlagača, a Narodna skupština nije samo zakonodavni organ i predstavnički organ građana Republike Srbije, nego je po zakonu i ustavotvorac. Zbog toga želim da kažem da se procedura u potpunosti poštuje.Ja bih želeo da odbacim sve one stavove i sva ona razmišljanja da se to čini na nelegitiman način, da se to čini izbegavanjem javne rasprave, da se to čini na netransparentan način.Do sada je bilo sedam javnih slušanja u Beogradu, u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu o predlogu za promenu Ustava, ali posao tek sada sledi i taj posao se manifestuje, odnosno manifestovaće se u izradi predloga o promeni Ustava u režiji nadležnog odbora Narodne skupštine, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Nakon toga će, siguran sam, ponovo biti nekoliko javnih slušanja, ponovo će biti javne rasprave koje će trajati, ubeđen sam mesecima i nakon toga će uslediti tek sledeća faza izjašnjavanje Narodne skupštine o aktu, o promeni Ustava i tek nakon toga će se građani izjašnjavati o Ustavu.Zašto je bitno što će se građani izjašnjavati o predloženim izmenama Ustava? To je značajno zbog toga što se ovde radi o ustavnom kontinuitetu i jedino se može raditi o ustavnom kontinuitetu u demokratskim državama. Prema sada važećem Ustavu, građani su nosioci suvereniteta koji oni vrše pomoću narodne inicijative i referenduma i uz pomoć slobodno izabranih predstavnika. Zbog toga je Narodna skupština predstavnički organ, ustavotvorac i zakonodavac, ali o ovakvim značajnim temama treba po slovu sada važećeg Ustava da se izjašnjavaju da se izjašnjavaju i građani koji su jedini nosioci suvereniteta u Republici Srbiji.Kada predlogu za promenu Ustava ja sam rekao da u ovom trenutku ne možemo, niti treba da se upuštamo o tome šta će tačno biti šta će tačno biti u aktu o promeni Ustava zbog toga što izrada tog akta tek može da usledi nakon današnjeg dana ukoliko se postigne dvotrećinska većina, ali se na osnovu predloga za promenu Ustava, koji je potekao od Vlade Republike Srbije znamo ko je odredbe bi se izmenile.To je član 4. koji se odnosi na princip podele vlasti, to je član koji govori o nadležnostima Narodne skupštine. Svojstveno tome, član koji govori o načinu odlučivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije,

prvenstveno načinom izbora nosioca pravosudnih funkcija sudija, tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i odredbe koje se tiču načina izbora sudija Ustavnog suda.Znači, parlamentu su, figurativno govoreći vezane ruke, u smislu da je ustavna revizija, da je tema ustavne revizije, da je predmet ustavne revizije omeđen predlogom Vlade Republike Srbije.Mi se u SVM svakako slažemo sa tim da se ove odredbe moraju izmeniti, ali nam je žao zbog toga što je propuštena prilika da se izmene još neke odredbe Ustava Republike Srbije. Možda sad neki od mene očekuju da govorimo o nekim političkim temama, o položaju pripadnika nacionalnih manjina u Ustavu, o teritorijalnom uređenju i rešenjima vezanim za teritorijalno uređenje Republike Srbije iz Ustava i o još nekim političkim temama,

Čomić je govorila o tome da je Vojvodina samo procentima predviđena Ustavom i to je nešto što se svakako mora promeniti. Mi smo u proteklih, skoro 15 godina, bezbroj puta u ovoj Narodnoj skupštini o tome govorili, kao što smo govorili i o tome da se položaj pripadnika nacionalnih manjina po nama mora regulisati okvirnim zakonom ili ustavnim zakonom, koju kategoriju i sada važeći Ustav poznaje, iz jednostavnog razloga da ne bismo svakog meseca, ili bar svake godine imali situaciju da nisu usaglašeni određeni zakoni koji se bave bave položajem pripadnika nacionalnih manjina Zakon o nacionalnim savetima sa jedne strane i Zakon o kulturi, ali i Zakona iz sfere obrazovanja ili Zakona iz sfere informisanja sa druge strane.Mi smo o tome govorili 2015. godine kada je u ovoj Narodnoj skupštini bila formirana Radna grupa za politički sistem. Na čelu te Radne grupe je bio Zoran Babić, tadašnji predsednik poslaničke grupe SNS i mi smo tada izneli naše stavove. Ali, razumemo da sada to nije, niti može da bude tema i zbog toga sam malopre rekao da neki od mene možda očekuju da o tome govorim.Ne bih o tome želeo da govorim sada, nego kada sam rekao da je propuštena šansa, da je propuštena prilika da se još neke odredbe Ustava promene u okviru sadašnjeg procesa, onda sam mislio na neke jezičke i sistemske nelogičnosti, koje jednostavno nisu održive u sada važećem Ustavu i izuzetno nam što Vlada tom prilikom upućivanja predloga za promenu Ustava nije imala u vidu.To govorim zbog toga što je u više navrata danas rečeno, kao i prethodnih meseci, da se Ustav ne menja zbog toga što to od nas očekuje EU. To je To je svakako dobro što mi Ustav u prvom redu ne menjamo iz tog razloga, nego menjamo zbog toga da bi građani Srbije imali što bolji Ustav, da bi pravosuđe što bolje funkcionisalo.Sa druge strane, eminentni stručnjaci ustavnog prava, profesori ustavnog prava su ukazivali u prethodnih 15 godina na to kakve nelogičnosti i kakve greške, reći ću tako, sada važeći Ustav sadrži.Profesor Ratko Marković, koji je doajen našeg ustavnog prava, koji je nažalost nedavno preminuo, je čak u jednom svom naučnom tekstu govorio i pisao o tome da je ovaj važeći Ustav Republike Srbije, citiram prof. Markovića – najnepismeniji Ustav u ustavnoj istoriji Republike Srbije. Malopre smo videli da je dosta žestoka konkurencija, jer je ovo 16 Ustav u istoriji Srbije.Zašto je to pisao prof. Marković? Zato što ovaj danas važeći Ustav meša pojmove imovine i svojine. To je nešto što ume da razlikuje svaki student prava na prvoj godini. Ovo je Ustav koji na dva načina reguliše u određenim delovima isto pitanje. U jednom članu Ustava se govori o tome da ratifikovani međunarodni ugovori moraju da budu u saglasnosti sa Ustavom, a u drugoj odredbi istog Ustava se govori o tome da potvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Pravnici znaju razliku između mora biti u saglasnosti i ne sme da bude u suprotnosti sa Ustavom, u ovom slučaju ratifikovani međunarodni ugovori.Recimo, imamo Pravni institut za kontrolu Vlade, interpelaciju, koji je sredstvo koje je neupotrebljivo, jer je Ustavom predviđeno da interpelaciju može da uputi 50 narodnih poslanika. Mi u ovom trenutku nemamo 50 poslanika i ne žalim zato što nemamo, nemojte me pogrešno shvatiti, ali ovo je jedno nedelotvorno sredstvo. Ima država na primer u Mađarskoj svaki poslanik može da uputi interpelaciju. Onda nadležnosti u vezi Ustavnog suda i da ne govorim, a o tome je bilo isto reči u kontekstu evropskih integracije u prethodnih 15 godina blanko ostavke. Blanko ostavke nisu u primeni desetak godina ali i dalje čine tekst sada važećeg Ustava.Žao nam je što se neće brisati iz Ustava, što ova šansa nije iskorišćena. Sve ovo nemojte shvatiti kao kritiku. Mi ćemo glasati danas

ali određene tehničke, terminološke i logičke nedoslednosti je, po nama, trebalo izmeniti, a propuštena je ta šansa.Još jednom da zaključim, SVM se raduje tome što će se promeniti Ustav, da će se izmeniti Ustav, odnosno nadamo se da ćemo u neko dogledno vreme raspravljati i o nekim drugim elementima Ustava i da ćemo poboljšati taj 16. po redu Ustav Srbije i danas ćemo glasati za predlog za promenu Ustava. Hvala vam.

Poštovana predsedavajuća, uvažena predsednice Vlade sa ministrima i ministarkama, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije danas pred nama je predlog za promenu Ustava Republike Srbije.Predstavnici Vlade kao ovlašćeni predlagač i prethodni govornici su dovoljno rekli o značaju Ustava kao najvišeg pravnog akta jedne države. Želeo bih samo da ukažem na neke detalje. Ove godine se navršava 15 godina od usvajanja i početka primene sada važećeg ustavnog teksta. Za neke države i društva to je kratak vremenski period, međutim, za srpska politička iskustva, pogotovo za novije doba, to ipak nije tako kratak vremenski period.Podsetiću da je od obnove višestranačja u Srbiji proteklo nešto više od tri decenije, tako da ispada da se ono pod važećim uslovima odvijalo bezmalo polovinu tog vremena. Uostalom, ako se vratimo u prošlost u periode Kraljevine ili socijalizma, videćemo da je nažalost retko koji od domaćih Ustava uspeo da preživi toliki broj godina. Naši ustavi su se menjali jednom neprimerenom brzinom koju je sa jedne strane diktirala životna stvarnost, a sa druge strane rekao bih i ishitrenost u promenama najvišeg pravnog akta.S

koriguju novim kvalitetnim rešenjima radi boljeg funkcionisanja političkog pravnog sistema u budućem periodu. To su prirodni procesi koji se dešavaju i u onim najrazvijenijim državama sveta koji imaju ustave sa daleko dužom važnošću našeg, a naročito samo neke

Takođe, Ustav i evropskih zemalja, pre svega Ustav Francuske usvojen 1958. godine menjan je 28 puta. Osnovni zakon Savezne Republike Nemačke iz 1949. godine dopunjavan je 50 puta. Ustav Rusije koja je imala relativno sličnu istoriju i tradicionalne probleme kao i naša država, donet je 1993. godine i menjan je u nekoliko navrata.Stoga se lako može zaključiti da je promena Ustava normalan proces u savremenoj državi i da to ne treba da izaziva nikakvu automatsku negativnu reakciju javnosti, da se to radi iz nečijeg hira ili ne znam iz kakvih zakulisnih ciljeva. Naprotiv, predložene promene su rezultat pažljive analize funkcionisanja stanja u jednom segmentu ustavne materije, a to je položaj i organizacija sudstva kao treće grane vlasti.Određena rešenja u sadašnjoj ustavnoj materiji zajedno sa odredbama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava i kasnijoj praksi, pokazala su se slabim, nedorečenim i dala su generalno loše efekte na sudstvo. Od nekih od tih problema su naši istaknuti ustavni pravnici govorili i skretali pažnju još u momentu kada je postojeći Ustav bio usvajan. Stoga je predloženo da se ona promene.Ovde bih želeo da pomenem da je dobro to što je Vlada, kao jedan od Ustavom ovlašćenih predlagača, svoj predlog za promenu Ustava uputila u jednoj kraćoj opštijoj formi ne prejudicirajući unapred konkretan tekst samih amandmana koji bi ova Narodna skupština trebala da usvoji, već je samo precizirano identifikovala koju ustavnu materiju i koje ustavne članove bi u postupku promene trebalo inovirati, izmeniti i u kom pravcu.Iz podnetog predloga se vidi da su kao takve identifikovane odredbe o položaju i nezavisnosti sudija, odredbe o izboru sudija na stalnu dužnost bez ograničenja mandata, sastavu VSS i Državnog veća tužilaca uvođenje razloga za razrešenje sa sudijske funkcije i kvalitetnijem regulisanju odredbi koje se odnose na njihov izbor, kao i određene manjeg formalnog redigovanja nekih drugih odredbi u postojećem tekstu.U tom smislu neki predlozi amandmana koji su u ranijem periodu bili poslati ovom parlamentu, mogli bi predstavljati korisnu polaznu osnovu za javnu raspravu koja treba da usledi nakon što mi ovde usvojimo ovaj predlog, ali činjenica da je nakon usvajanja ovog predloga odbor, određeni odbor da definiše amandmane svakako će biti prilike da se na javna slušanja i na druge načine opredele primedbe na te amandmane.O njima, ali i o eventualnim drugim konkretnim rešenjima koja se koja se budu pojavila, svoj sud pre svih treba da daju stručna i strukovna udruženja, odnosno profesori ustavnog prava sa naših fakulteta, ali i same sudije i tužioci.Mislim da je velika većina njih i sama svesna da su pravci predloženih izmena dobri, da im davanje mišljenja u postupku ustavnih promena predstavlja i svojevrsnu čast i obavezu,

damo sve od sebe da im predložena rešenja i postupke što bolje razjasnimo i objasnimo kako putem medija, tako i u ličnim kontaktima i autoritetom, kako bi oni mogli da na budućem referendumu donesu pravu odluku po sopstvenoj savesti i ubeđenju.O ću svakako uzeti učešća, a i naša poslanička grupa PUPS će dati svoju podršku za izglasavanje predloženog predloga za promenu Ustava.Kada govorim o ovoj temi, želeo bih da skrenem pažnju na još neki aspekt ove materije za koje mislim da zaslužuju da budu pomenuti. Naime, u našoj poslaničkoj grupi želimo da istaknemo da bi se razgovorili mogli povesti i još o nekim pitanjima o značaju za uređenje ustavne materije.Tu mislimo na one odredbe koje određuju pitanja lokalne samouprave i teritorijalne organizacije države, odnosno na odredbe članova 188. do 193. Ustava. One su postavljene na jedan korektan način koji čini temelj za funkcionisanje naših jedinica lokalne samouprave, opštine, gradova i grada Beograda. Međutim, mi u PUPS smo mišljenja da bi u našem društvu konačno trebalo da se otvori otvori široka debata o brojnim pitanjima celokupnog funkcionisanja i svrsishodnosti ovakvog sistema lokalne samouprave kakvo ga danas imamo.Činjenice da su naše opštine po broju stanovnika i po površini među najvećim u Evropi, da je ovakav njihov teritorijalni raspored uglavnom uobličen negde sredinom 60-tih godina 20. veka, pod potpuno drugačijim političkim, socijalnim, demografskim okolnostima i da su nadležnosti opština još od obnove višestranačja ostale na manje ili više istom nivou.Mi nismo do sada imali nekih dubljih društvenih političkih pa ni stručnih analiza u pravcu, koliko su ovakva rešenja doprinela da dođe do marginalizacije naših manjih mesta, posebno sela u procesima političkog odlučivanja, a time i do njihovog sve većeg opadanja u svakom smislu i depopulacije. Siguran sam da su ovakva pravna i faktička oličenja u tom imali svog udela.

bih da smo mi u ustavima donošenim za vreme kraljevine u 19. i 20. veku imali značajne odredbe o pravima i položaju opština koje su obuhvatale po pravilu jedno selo ili grad.

Ustava.Naravno, mi ne mislimo da bi takve odredbe sada mehanički posle više decenija trebalo prepisivati, automatski vraćati u takvom i tolikom obimu u ustavnu materiju, ali smo stava da bi se o mesnoj samoupravi i lokalnoj samoupravi naših naselja, sela i gradova ipak moralo razgovarati u debatama o ustavnim promenama kako bi i one naše tu svoje mesto. To je značajno ne samo iz političkih, pravnih, već i iz svih drugih razloga, ekonomskih, socijalnih, demografskih, bezbedonosnih.Stav predsednika PUPS Milana Krkobabića da je neophodna nova teritorijalna organizacija Srbije kroz organizaciju seoskih opština, dolazi kao neophodnost promene Ustava. Bez jakog sela nema jake Srbije. Zato smo mi u poslaničkoj grupi PUPS „Tri P“ mišljenja da bi selo kao specifična društvena zajednica trebalo da nađe svoje mesto u Ustavu. U tom pravcu ćemo biti otvoreni za svako konstruktivno rešenje rešenje i dijalog.Ako imamo podatak da preko 40% stanovništva Srbije živi u seoskom području, a da selo nije definisano Ustavom, onda svakako je to jedna velika nepravda prema tom delu stanovništva.Smatram da je neophodno razmišljati u pravcu kako treba urediti nadležnosti gradskih opština koje sada nemaju status jedinica lokalne samouprave, a imaju više desetina pa i stotinu i više hiljada stanovnika. To se posebno odnosi na grad Niš koji ima pet gradskih opština od koje neke imaju preko 100.000 stanovnika, a za razliku od opština u okruženju sa po manje od 10.000 stanovnika nemaju status lokalne samouprave.U pravcu izneo bih jedan podatak koji je ovih dana izašao i mogao bi da konkuriše slobodno za knjigu „Ginisovih rekorda“. Naime Crna Trava, opština u Jablaničkom okrugu sa nešto više ili manje od 1.000 stanovnika je ovih dana na na osnovu istraživanja NALEDA proglašena za šampiona preduzetništva u prošloj godini, jer je u njoj registrovano 550 preduzeća. Na žalost ni jedno od preko 500 registrovanih privrednih subjekata ne radi, niti posluje u Crnoj Travi. Svakako, da opština po ovoj osnovi naplati neka sredstva za budžet opštine, ali bi daleko bilo bolje

Ako se pogledaju rešenja unazad, mi smo tek pre par godina ponovo uspeli da nešto detaljnije uradimo po pitanju mesne samouprave unutar Zakona o lokalnoj samoupravi, pa je to tek sa nekoliko dodatih članova.

Nažalost, nijedan ni drugi vid organizacije ne daje rezultate u interesu građana tih zajednica. Zbog toga je neophodno teritorijalna reorganizacija kojom bi se obezbedili bolji uslovi za život naših građana na teritoriji cele Srbije. U sklopu ovih podataka koje sam izneo, jedno kratko pitanje za predsednicu Vlade, da li će se razmatrati selo kao jedna bitna društvena zajednica u nekim budućim izmenama Ustava ili zakona?Na kraju ću ponoviti da će naša poslanička grupa PUPS „Tri P“ dati svoju podršku za pokretanje procedure za promenu Ustava. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji.

Zahvaljujem, uvažena potpredsednice.Poštovana premijerko Vlade Republike Srbije, poštovane ministarke, predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani predstavniče Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku složiću se sa vama, gospođo Brnabić, da je ovo šira tema od samog pravosuđa, ono o čemu je govorio i kolega Vujić u u samom uvodnom delu svog izlaganja i da ovo svakako jeste jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i da je potreban što širi društveni konsenzus. Tačno je da promene Ustava idu u pravcu evropskih integracija, jer to jesu sugestije i smernice Evropske komisije, da je rađen u dogovoru sa Venecijanskom komisijom, ali sve što činimo i radimo prvenstveno radimo zbog građana Srbije.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, verujem da delite moje mišljenje, da je za svakog narodnog poslanika danas velika čast pre svega, da učestvuje u donošenju Ustava ili konkretno, ako govorimo o današnjoj sednici, o promenama Ustava Republike Srbije. Ovaj saziv Narodne skupštine ima upravo tu čast da iznese ustavne promene kojima treba da se unapredi jedna od tri nezavisne grane vlasti. U pitanju je sudska grana vlasti, a osim ustavnim promenama treba da se doprinese još većem stepenu nezavisnosti, a time i odgovornosti pravosudnog sistema Srbije.Predložene promene Ustava, rekao bih, rezultata su višegodišnje temeljne analize sadržaja ustavnih odredbi koje se odnose upravo na sudsku granu vlasti. Ovakva analiza iz stanja u pravosuđu i pravnog okvira usledila je nakon više preporuka kako što sam rekao EU, imajući u vidu da se Srbija opredelila za evropski put i time prihvatila obaveze usklađivanja svog zakonodavstva za pravnim tekovinama EU.U

Ovaj čin ima veliku, rekao bih i političku snagu i značaja, pre svega zbog činjenice da upravo sudska grana vlasti, kao jedan od tri nezavisne grane vlasti, štiti i čuva pravni poredak i pravnu državu.Prilika državu.Prilika je danas da podsetimo i na značaj Ustava kao najvišeg pravnog i konstitutivnog akta jedne države, ali i na istoriju ustavnosti bez obzira što je to neko od kolega malo čas je o tome govorio. Dakle, Ustav je pravni temelj svake države. Ustavnom je najkraće rečeno, uređuje se državno uređenje, politički sistem, društveno-ekonomski odnosi, kao slobode, prava i dužnosti građana u državi. Sve suverene države sveta imaju svoje ustave,

a prvim modernim Ustavom Srbije smatra se Sretenjski ustav iz 1835. godine, o kojem je malo čas govorio kolega Balint Pastor. Ali, nije Sretenjskim ustavom počela istorija Srbije.Prvim srpskim Ustavom smatra se Zakonopravilo ili Nomokanon Svetog Saveta, napisan 1219. godine, dakle, pre više od 800 godina. Sveti Sava je Zakonopravilo napisao objedinivši i građansko i crkveno pravo, kako bi se pravno uredila tadašnja mlada srpska kraljevina i samostalna srpska pravoslavna crkva, a to su bila dva stuba tadašnje države. Dakle, možemo slobodno reći da je Srbija još u 13. veku bila ustavopravno uređena zemlja.Drugim Ustavom srpske države smatra se Zakonik cara Dušana ili Dušanov zakonik iz 1349. i 1354. godine, koji je faktički zamenio Zakonopravilo Svetog Svetog Save. Upravo je Dušanovim zakonikom prvi put regulisana samostalnost sudske vlasti, što je i do danas ostalo kao nezaobilazno ustavno pravilo.Zakonopravilo i Dušanov zakonik imaju ogroman značaj za državnost Srbije, a baštinimo ih s ponosom i kao istorijsko svedočanstvo o vekovima staroj ustavnosti Srbije.Moderna Srbije.Moderna Srbija svrstava se u red država koje su među prvima u svetu donele Ustav, a to je bio Sretenjski ustav, treći po redu srpski Ustav, ali prvi u novijoj srpskoj istoriji, tako da se danas Sretenje,

donela svoj Ustav 1990. godine. Ovim ustavom je uvedeno višestranačje, odnosno parlamentarna demokratija. Vlast se birala na slobodnim, neposrednim, tajnim izborima. Upravo se ove godine navršavaju tri decenije višestranačja u Srbiji, jer je prva višestranačka Skupština Republike Srbije konstituisana 11. januara 1991. godine.Ustav koji je usledio 2006. godine bio je posledica, kao što je o tome već bilo reči, konstituisanja Republike Srbije kao samostalne i suverene države nakon raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore, izlaskom Crne Gore iz ove zajednice. To je Ustav o čijim promenama danas, posle gotovo 15 godina njegove primene, govorimo.Od donošenja važećeg Ustava Republike Srbije dosta se toga promenilo i dogodilo na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu.Suštinska promena je upravo činjenica da se Srbija opredelila da krene putem evrointegracija, a taj evropski put predviđa i ispunjavanje određenih obaveza koje proističu iz dva ključna dokumenta.Prvi dokument je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a drugi je Pregovarački okvir EU za Republiku Srbiju.U kontekstu teme o kojoj danas govorimo, istakao bih da se tačka 14. Pregovaračkog okvira odnosi na obavezu Republike Srbije da nastavi sa procesom usklađivanja svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i na obavezu da obezbedi potpuno sprovođenje ključnih reformi, naročito u oblasti vladavine prava, uključujući tu i suštinsku reformu pravosuđa.Na pravosuđe se odnosi Pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava, a u monatoring izveštajima Evropske komisije više puta je ukazano na neophodnost daljeg jačanja pravosudnog sistema, njegove efikasnosti, a pre svega nezavisnosti kao osnovnih preduslova za implementaciju pravnih tekovina EU.Iz ove EU.Iz ove činjenice proistekle su i konkretne primedbe Venecijanske komisije na ustavne odredbe koje se odnose na pravosuđe, a samim tim i potrebe da se izvrše promene Ustava Republike Srbije iz 2006. godine.U susret prepoznatim potrebama daljim reformama u pravosuđu radi njegovog osnaživanja, Srbija je donela najpre Nacionalnu strategiju za period od 2013. do 2018. godine, a potom i za period od 2025. godine, kojima je utvrđeno pet osnovnih načela reforme pravosuđa, a to su nezavisnost, nepristrasnost, stručnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa, a kao cilj Strategije postavlja se i pripremanje i osposobljavanje pravosudnog sistema za nove izazove, u skladu sa evropskim standardima.Uvek treba naglasiti činjenicu da nije jedini motiv da pristupi dubioznim reformama pravosudnog sistema samo naš evropski put i zahtev EU, već i naš strateški cilj, da Srbija bude uređena, pravna država, u kojoj su ustavnost i zakonitost jedini gospodari.Znamo da uređenu državu čuva zakon a pravdu čuva sud. Rad pravosudnih organa ogledalo je države i garant postojanja uređenog pravnog poretka, garant jednakosti svih pred sudom, garant dostižnosti pre svega pravde.Zato pravosuđe odnosno sudska grana vlasti i jeste i mora biti nezavisna, bez ikakvih spoljnih i političkih uticaja, a nosioci pravosudnih funkcija moraju biti stručni, dostojni, moralni i pre svega odgovorni. Iz nezavisnosti sudstva upravo proističe i veća odgovornost za obavljanje časne sudijske i tužilačke funkcije.O ulozi i značaju pravosuđa za državu i građane govorili smo mnogo puta do sada u ovom domu, a Srbija svakim danom pokazuje da ne može biti nedodirljivih niti zaštićenih, a svi moraju da stanu pred lice pravde. Kad god, ko god da je počinilac krivičnog dela, mora biti sankcionisan. Takav odnos pravosuđa prema izvršiocima krivičnih dela vraća veru u sud, vraća veru u državu pre svega, koja bezuslovno mora da počiva na pravu i mora da počiva na pravdi.Radi javnosti bih hteo još jednom posebno da skrenem pažnju, a predsednik Narodne skupštine u svojim nastupima uvek to jasno naglašava, da se predlog za promene Ustava koje je Vlada kao ovlašćeni predlagač dostavila Narodnoj skupštini odnosi isključivo i jedino na odredbe Ustava koje se tiču pravosuđa. Nema nikakvih drugih promena, nema promena koje se tiču preambule Ustava, kojim je definisano da je KiM integralni deo Republike Srbije. Dakle, nema nikakvih drugih promena.Da se ne bi širile neistine i dezinformacije u javnosti, ovo je potrebno i danas naglasiti.Na žalost, dezinformacijama a time i uznemiravanju javnosti doprinose i neke tzv. opozicione priče, rekao bih sa jednim motivom, a to je kompromitovanje ustavnih promena, a time i Narodne skupštine Republike Srbije, kao ustavotvornog organa, kao što se govori o ustavnim promenama, kojih ustvari uopšte nema i nisu tema uopšte današnje rasprave.Ovakva manipulacija neistinama u svrhu je urušavanja institucija, ali i pokušaja da se vlast predstavi kao neko ko će ustavnim promenama prodati KiM.Iako, je KiM.Iako, je predsednik mnogo puta do sada, pa i tokom jučerašnjeg dana, i prethodnih dana potpuno jasno i potpuno precizno rekao, nećemo prihvatiti jednostranu proglašeno nezavisnost KiM, a spremni smo na dijalog, želimo da kroz dijalog dođemo do kompromisnog i pravičnog rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane, poštujemo Briselski sporazum, poštujemo Vašingtonski sporazum, ne insistiramo apsolutno ni na čemu, Srbija je ispoštovala sve ono što je definisano i Briselskim i Vašingtonskim sporazumom.Ali, ono što očekujemo jeste da druga strana ispoštuje svoje obaveze, pre svega kada je reč o nestalim licima, i pre svega kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština.Dakle, sve ono što smo mogli čuti, o tome da danas govorimo o promeni preambule je notorna neistina, a nikada mi nije bilo jasno zašto neko čak i na ovaj način ima potrebu da oponira svojoj državi.Na žalost, to nije novina, niti je prvi put u našoj političkoj praksi da se ne vidi interes države od personalnih i parcijalnih interesa nekih političkih aktera, polazeći verovatno od one teze - što gore po Srbiju, to bolje po nas. Takve kvazi političare mi iz poslaničke grupe SPS, apsolutno nikada nismo razumeli, kvazi političare kojima država nije nama je danas konkretan Predlog Vlade Republike Srbije za promenu Ustava. Zarad javnosti ponovio bih i naglasio da sadržaj ovog Predloga nije nepoznat javnosti, jer se o njemu transparentno govori već duže vreme. Do sada na temu ustavnih promena organizovano je više javnih slušanja u Narodnoj skupštini uz učešće stručne naučne zajednice, uz učešće nevladinog sektora i iz izuzetno angažovan odnos predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Dačića.Predlog Vlade odnosi se, dakle, na promenu nekoliko ustavnih odredbi. To su član 4. Ustava koji se odnosi na podelu vlasti, zatim članovi od 142. do 165. koji se odnose na sudove i javna tužilaštva. Posledično ovim promenama predlažu i se promene odredaba člana 99. Ustava Republike Srbije, nadležnost Narodne skupštine, člana 105. Ustava Republike Srbije, način odlučivanja u Narodnoj skupštini, kao i odredbe člana 172. Ustava Republike Srbije, izbor i imenovanje sudija Ustavnog Ustavnog suda.Dakle, to je ono o čemu mi danas govorimo, zapravo zašto pokrećemo inicijativu, a konkretno o amandmanima ćemo govoriti na narednoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije. Nakon toga, naravno, sledi referendum, gde će građani reći šta misle o promenama Ustava.Dakle, predlog odredaba koje se menjaju sasvim je jasno da se odnose isključivo i samo na sudsku granu vlasti. Vlada je uz Predlog za promenu Ustava dala i obimno obrazloženje za svaku od ovih izmena. Suština je u povećanju nezavisnosti pravosuđa kroz promenu načina, pre svega, izbora nosilaca pravosudnih Ovim Predlogom se redukuje izborna funkcija Narodne skupštine, odnosno izbor sudija izmešta iz parlamenta, što je još od Usvajanja ustava bila primedba Venecijanske komisije koja je iskazala zabrinutost zbog preterane uloge parlamenta prilikom imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.Ono što je u kontekstu predloženih promena Ustava važno jeste pozitivan stav Venecijanske komisije na sadržaj promena, što govori o pravom smeru usklađivanja našeg Ustava sa komunitarnim pravom, tj. sa pravnim tekovinama se ja baviti pojedinačnim predlozima, o tome ćemo govoriti, naravno, kada dođe vreme za to, kada budu poznati i amandmani. Danas govorimo o inicijativi koju pokrećemo, konkretno kada je reč o promeni Ustava, a tiče se, ponavljam još jednom, da bi ojačali i unapredili, osnažili nezavisnost srpskog pravosuđa i efikasnost pravosudnog sistema u Srbiji, a o amandmanima ćemo govoriti, ponavljam, kada za to dođe vreme.Ono što želim da naglasim jeste da je potrebno da danas kao parlament pokažemo snagu dvotrećinske većine i ja se nadam daleko više od dvotrećinske većine koja nam je potrebna kako bismo nastavili dalje aktivnosti na ustavnim promenama. Rezultat rada parlamenta kao ustavotvornog organa treba da bude ustavni referendum i usvajanje akata o promenama Ustava Republike Srbije.Naravno

Jelena Žarić Kovačević.Izvolite. podnela Predlog za promenu Ustava. Na sednici održanoj 6. maja Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je Predlog i utvrdio da isti jeste podnet od strane ovlašćenog predlagača i u propisanom obliku. To je formalno bio trenutak od kada počinje da teče rok koji je predviđen da bi se predlog našao u plenumu pred narodnim poslanicima, tačnije Narodna skupština je imala rok koji nije kraći od 30 dana da bismo zakazali sednicu i da bismo danas ovde u plenumu čuli stavove i svih narodnih poslanika o ustavnim promenama, pored toga što su naravno svi narodni poslanici mogli da prisustvuju i javnim slušanjima.Naše aktivnosti međutim nisu počele 6. maja, naše aktivnosti su počele mnogo ranije, još početkom marta meseca, najpre nizom konsultacija sa kojih je važan zaključak bio da svi radimo zajedno. Dakle, Vlada Republike Srbije kao ovlašćeni predlagač, Narodna skupština koja je tu da zakaže sednicu, da odredi referendum, da donese određene odluke, odnosno da raspiše referendum, i naravno Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji s obzirom na ustavne odredbe i na odredbe koje stoje u Poslovniku o radu Narodne skupštine će na kraju i izraditi Nacrt akta o promeni Ustava.Posle niza konsultacija Predlog za promenu Ustava našao se na dnevnom redu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 16. aprila najpre, kada je premijerka sa svim ovde prisutnim ministarkama predstavila predlog. Takođe, svoj doprinos je uzeo i predsednik skupštine, kao i na svim javnim slušanjima. Tada smo, na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, doneli odluku da započnemo sa određenim aktivnostima u postupku za promenu Ustava koje se odnose pre svega na organizovanje različitih oblika rasprava, kako bi se relevantnim, ali i svim zainteresovanim činiocima pružila prilika da iznesu svoja mišljenja i svoje predloge.Podsetiću vas, a imam razlog zašto to činim, da smo posle Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo imali i konferenciju za novinare kako bismo upoznali javnost sa aktivnostima u postupku promene Ustava, jer naravno znamo i svesni smo toga da se promena Ustava ne tiče samo Vlade Republike Srbije, ne tiče samo narodnih poslanika, već se tiče građana Srbije koji će se na kraju izjašnjavati o referendumu i naša je obaveza da građane Srbije sa tim, odnosno sa našim aktivnostima upoznamo.Novinari su, naravno, imali pravo da nam postavljaju pitanja. Na svako njihovo postavljeno pitanje su dobili određeni odgovor. Ovo želim da istaknem zato što uvek govorimo u ovom postupku o visokom stepenu transparentnosti i uključivanja javnosti od samog početka ovog postupka, a ja sam apsolutno sigurna da će tako biti i do kraja ovog postupka.Podržavanjem javnih slušanja, a do sada ih je bilo ukupno sedam, pokrenuli smo najširu moguću javnu raspravu čiji rezultat treba, naravno, da bude pribavljanje određenih korisnih sugestija i mišljenja svih zainteresovanih strana.Takođe, cilj tih aktivnosti jeste i ostvarivanje saglasnosti oko ustavnih promena među relevantnim činiocima kako bismo znali da će te ustavne promene biti pravične, efikasne i pre svega dugoročne.Da bismo znali da li smo na dobrom putu, bila su nam potrebna javna slušanja. Da bismo sumirali ta javna slušanja, potrebno je određeno vreme i zaista, članovi članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sve svoje vreme posvećuju, pre svega javnim slušanjima ali i ovoj temi uopšte zato što je na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo velika odgovornost.Pomenula sam sedam javnih slušanja, od kojih su tri održana van sedišta Narodne skupštine, dakle redosledom u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu, kao u sedištima apelacija.Zbog mera koje su na snazi zbog kovida-19 javna slušanja su koncipirana tako da ih bude više, ali i na taj način da na javnim slušanjima uzmu učešće apsolutno svi zainteresovani činioci za postupak promene promene Ustava.Sada mislim već da su se stekli određeni uslovi da bismo možda mogli da sa svim činiocima koji su do sada učestvovali na javnim slušanjima zakažemo i jedno javno slušanje za koje će nam biti potrebna velika sala, tako da nadam se u dogovoru sa predsednikom Skupštine i sa predsednicom Vlade da ćemo moći da organizujemo jedno veliko javno slušanje, gde će biti svi pozvani ovde u velikoj sali.Dakle, pored ministra pravde, predsednika Skupštine želim da kažem ko je sve bio pozivan na javna slušanja, zato što želim da otklonim svaku sumnji da možda neko nije bio pozvan na javno slušanje, predsednik i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac, zamenici, svi apelacioni sudovi, predsednici i sudije, Privredni apelacioni, Prekršajni apelacioni, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Državni pravobranilac, Pravosudna akademija, takođe, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja, Agencija za sprečavanje korupcije, predstavnici advokatskih komora, predstavnici strukovnih udruženja, Udruženje sudija i tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije, Forum sudija Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Udruženje tužilaca Srbije, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Alumni klub Pravosudne akademije, profesori Pravnih fakulteta iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca, predstavnici međunarodnih organizacija, delegacije EU u Srbiji OEBS-a i Savet Evrope,

na ovaj način započnem svako javno slušanje. Govorim sada u plenumu i govorim pred građanima Republike Srbije koji plenum verujem da prate, a pitanje je da li će svi da pratiti javna slušanja u organizaciji bilo kog odbora Narodne skupštine i želim da obavestim sve građane Srbije da je na temu ustavnih promena pozvana da učestvuje sva stručna javnost, uzimajući u obzir apsolutno sve činioce u oblasti pravosuđa, na šta se, naravno, i odnose promene u Ustavu koje u predlogu i dolaze od strane Vlade Republike Srbije.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo će razmatrati svaki predlog i svaku sugestiju kako bismo došli do najboljeg rešenja i ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim i gostima koji danas sa balkona prate sednicu na učešću koje su imali na našim javnim slušanjima.Republika Srbija se opredelila da krene putem evrointegracija. Mi želimo da budemo punopravni član EU i želimo da ispunimo obaveze koje smo preuzeli.

Srbiju.Predložene promene Ustava predviđene su kao aktivnost u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava.Promena Ustava u oblasti pravosuđa je uslov za dalju reformu u oblasti vladavine prava, koja predstavlja osnovnu vrednost svakog demokratskog društva i jedan od prioriteta politike EU, ali, naravno, i jedan od prioriteta politike Republike Srbije.Zadatak Srbije.Zadatak Republike Srbije je najpre bio da analizira odredbe Ustava koje se odnose na pravosuđe sa stanovišta evropskih i međunarodnih standarda.Utvrđeno je da bi trebalo promeniti odredbe u Ustavu koje se tiču pravosuđa. Cilj promena su pozitivni efekti koji se očekuju u uspostavljanju, pre svega, boljeg sistema predlaganja, izbora, premeštaja i prestanka funkcije sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.Ulazak u pravosuđe treba biti omogućen na osnovu objektivnih kriterijuma. Izbor treba da bude pravičan i transparentan. Sudije i tužioci treba da imaju veću odgovornost, isto tako i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

itd.Ustavom zagarantovana stalnost sudske funkcije bi značila bi da nema probnog perioda od tri godine, što bi trebalo da podigne nivo njihove odgovornosti.U predlogu koji je podnela Vlada jasno stoji da promene moraju biti sveobuhvatne i jasno stoji zbog čega treba menjati pojedine odredbe. stoji da odredbe nisu apsolutno sistematične, naročito one koje se odnose na sudsku vlast. Nalaze se u različitim delovima Ustava i trebalo utvrditi, zapravo, redosled prioriteta uređivanja. To su odredbe koje se odnose na stalnost sudijske funkcije, nezavisnost sudija i nepremestivost sudija.Dalje, između pojedinih odredbi može se uočiti nedoslednost. Na primer, u jednoj odredbi vidimo da sudovi sude na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, a kada je to previđeno zakonom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, dok na drugom mestu u Ustavu u odredbi stoje samo Ustav i zakon, što ukazuje na potrebu da se odredbe menjaju kao bi se možda na prvi pogled moglo zaključiti koje tačno izvore prava je ustavotvorac predvideo.Kada govorimo o odredbama koje su podnormirane, to se odnosi na nepostojanje razloga za prestanak funkcije i razrešenje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Potrebno je i normirati pravila o disciplinskoj odgovornosti sudija.Venecijanska komisija je u mišljenju na Ustav iz 2006. godine zaključila da jeste u redu rešenje prema kome odluke o prestanku sudijske funkcije donosi Visoki savet sudstva, naravno sa pravom na žalbu kod Ustavnog suda, ali je to potrebno urediti i Ustavom, a ne samo zakonom.Dalje, zamerka važećem Ustavu je naziv najvišeg suda - Vrhovni kasacioni sud, koji je kontradiktoran. Vrhovni sud podrazumeva da najviši sud povodom pravnog leka odlučuje o meritumu spora, odnosno može da reši spor, a Kasacioni sud ne podrazumeva takvo odlučivanje, već podrazumeva samo pravo da se presuda poništi i da se vrati na ponovno suđenje i zbog ovakve situacije potrebno je odrediti naziv najvišeg suda u zemlji.Kada govorimo o stalnosti sudijske funkcije, sa jedne strane, Ustav proklamuje stalnost, ali se takođe kaže da se lice koje se prvi put bira za sudiju bira na tri godine i smatra se da ovaj probni mandat od tri godine nije dao očekivane rezultate.Istovremeno je taj probni mandat kritikovan i od strane stručne javnosti, akademske zajednice i Venecijanske komisije i, osim toga, probni mandat može da u nekom procentu uruši nezavisnost sudija ukoliko se posmatra kao vrsta pritiska u smislu lojalnosti ili poslušnosti. S druge strane, možda unosi nesigurnost, jer izbor na stalnu sudijsku funkciju čini neizvesnim, tako da zbog toga treba razmišljati i o ukidanju probnog mandata.U našem ustavnom pravu stalnost sudijske funkcije predstavlja standard ustavne garancije sudske nezavisnost. Ovaj institut ima i dugu tradiciju, što možemo da vidimo još u Ustavu, recimo, Kraljevine Srbije iz 1903. godine.Došli smo sada možda i do osnovnog argumenta za izmenu Ustava u delu pravosuđa, a to je prostor koji može da se iskoristi za uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na sudsku vlast, što bi vodilo politizaciji izbora nosilaca pravosudnih funkcija.Prema važećem Ustavu, Visoki savet sudstva ima 11 članova. Dakle, tu su predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde i predsednik nadležnog Obora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine kao članovi po funkciji i još osam izbornih članova koje bira Narodna skupština.Dakle, ako gledamo šire, Narodna skupština bira i članove Visokog saveta sudstva i sudije na predlog Visokog saveta sudstva.U akcionom planu za Poglavlje 23. stoji da izbor na ovakve funkcije treba da bude nezavisan od političkog uticaja, da kriterijumi bi trebalo da budu objektivni, a postupak pravičan i transparentan.Postupak izbora trebalo bi da sprovode Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca i to bi trebalo da učini pravosuđe nezavisnijim, ali i odgovornijim.Pre stupanja na snagu sistemskih zakonskih izmena 2001. godine, izbor sudija je bio u isključivoj nadležnosti Narodne skupštine. Postupak selekcije i određivanja kriterijuma bio je u nadležnosti ministra pravde. Može se reći da su zbog toga postojale mogućnosti za primenu raznih političkih ili stranačkih kriterijuma.Paket sudskih zakona iz 2001. godine uveo je i instituciju Visokog saveta pravosuđa kao isključivog ovlašćenog predlagača za izbor sudija, a koji je odvojen od izvršne vlasti.Ustav iz 2006. godine jeste učinio korak dalje uvodeći Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca da budu ustavne kategorije odvojene od izvršne vlasti, kako bi se značajno smanjio uticaj politike i političkih stranaka na izbor nosilaca pravosudnih funkcija i kako bi se stvorio određeni strukovni krug koji će objektivno određivati kriterijume za izbor, odnosno za razrešenje sudija.Međutim, 2009. godine dolazi do reforme u pravosuđu, koju sprovodi Demokratska stranka, koja je tada bila na vlasti, upravo sa ciljem izigravanja svih ovih pravila i stavljanja sudstva zapravo u službu politike. Moramo uvek da imamo na umu da je Srbiju takva reforma koštala na desetine miliona evra, a posledice i danas trpi i naše pravosuđe i naši građani, koji su, na kraju krajeva, snosili troškove, a neretko su bili i žrtve političkog naručenog presuđivanja.Na kraju, treba promeniti formulaciju, koja glasi – odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i međusobnoj kontroli, jer bi to moglo da znači da zakonodavna i izvršna vlast mogu da kontrolišu sudske odluke.Dakle, poenta je da se sve tri grane vlasti prožimaju, da se međusobno proveravaju ili ograničavaju, ali nikako da se kontrolišu.Na nama je da učinimo pravosuđe efikasnijim, stručnijim, nezavisnijim i nepristrasnim.Kao što vidite, a važno je da građani Srbije to znaju, izmene Ustava se tiču se isključivo pravosuđa, nikako preambule i nikako Kosova i Metohije.

molim narodne poslanike da daju podršku postupku za promenu Ustava i Vladi Srbije, koja se trudi da i u ovoj oblasti postavi visoke standarde.U svakom slučaju, danas smo svedoci jednog istorijskog trenutka koji će svakako buduće generacije pamtiti kao još jedan napor da se menjamo na bolje. Građani će reći poslednju reč na referendumu, a ja verujem da će građani i ovog puta odlučiti da idemo nezaustavljivo napred. Živela Srbija!

na osnovu liste narodnih poslanika, želim da vas obavestim da će, shodno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika, Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akt iz takođe želim da vam napomenem da je predviđeno da glasanje bude oko 18:15, 18:30 narodni poslanici, a sada, u skladu sa članom 87. Poslovnika, određujem pauzu u trajanju od jednog časa.Sa radom nastavljamo u 15:10 Hvala.